Слава Україні! Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому ми сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та про організацію роботи Верховної Ради у зв'язку з актом збройної агресії

Героям Слава! Дякую, шановні колеги. Шановні народні депутати, уже четвертий місяць наші мужні воїни на полі бою, жертвуючи собою, виборюють для України право на гідне життя у вільній європейській спільноті. Шановні друзі, прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять захисників та захисниць, які загинули за суверенну і незалежну Україну, а також пам'ять мирних жителів, що стали жертвами російського агресора.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати! Український народ демонструє стійкість та незламність духу у боротьбі з ворогом, кожен на своєму місці робить все необхідне для наближення нашої перемоги. Сьогодні професійне свято у медичних працівників, які вже 116 добу у надскладних умовах, багато хто в зоні активних бойових дій, з честю виконують свій професійний обов'язок, рятуючи життя і здоров'я людям. Наші медики – герої. Їхня самовіддана праця заслуховує найвищої оцінки. Давайте оплесками подякуємо нашим медикам за їхню невтомну працю.

Дякую. Шановні колеги, крім цього, сьогодні, 19 червня, Міжнародний день боротьби із сексуальними насиллями в умовах конфлікту. В цей день ми можемо твердо заявити, російські військові причетні до таких насильств проти наших людей, і обов'язково будуть покарані, ніяких онлайн-трансляцій в залі. На Погоджувальній раді ми домовилися перед початком розгляду питань порядку денного надати час до 3 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Прошу представників фракцій і груп записатися на виступи. У мене не написано, що ви зареєструвалися. Зареєструйтеся на виступи по 3 хвилини, Ірина Володимирівна. Від фракцій і груп, будь ласка, ми домовлялися, по 3 хвилини виступи. Тепер зареєструвались. Іонова Марія Миколаївна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Порошенко Петро Олексійович. Шановні народні депутати! Шановний народе України! Червень місяць є абсолютно визначальним для української держави. 23-го має бути рішення Європейської ради про надання нам статусу офіційного країни-кандидата. З 28-го саміт НАТО, де ми маємо виборювати план дій щодо членства в НАТО, не знімаючи НАТО сьогодні з актуального порядку денного, це є засідання G7. І, отже, після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, а я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов'язковим курс на членство в Європейський Союз і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу. Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати і офіцери, волонтери, народ України своєю кров'ю виборов право отримати статус кандидата. І у кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям? За результатами Конгресу Європейської народної партії ми забезпечили і робимо все можливе спільно для того, щоб представники нашої політичної родини в повному складі підтримали українську заявку. Також ми зараз долучаємося до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть в брюсельському домі Європи. Я також хочу привернути увагу на реалізацію дорожньої карти членства, яку Єврокомісія поставила Україні в сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики. Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови. І днями подала голос "шавка" Путіна Медвєдєв, України, мовляв, за два роки не стане. Василь Симоненко відповів: "Народ мій є, народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! Пощезнуть всі перевертні й приблуди, і орди завойовників-заброд". Слава Збройним Силам України! І слава Україні! Будь ласка, до слова запрошується народна депутатка Шпак Любов Олександрівна, фракція політичної партії "Слуга народу".

Кожного дня наша держава зазнає величезних втрат – людських, матеріальних, технічних, економічних та інших. Економічні втрати нашої держави щодня становлять до 1 мільярда доларів у день. Задля цього нам потрібно накопичувати ресурси для нашої соціальної сфери, оборони та інших. Відповідно до сьогоднішнього часу всі кошти, які ми отримуємо, кошти отримуємо в кредит. І відповідно Україна на сьогоднішній день продовжує обслуговування державного боргу, щомісяця на це витрачаються кошти з державного бюджету, яких так не вистачає на наші термінові, негайні потреби, від яких залежить оборона нашої країни. Тож ми звертаємося до Президента та Кабінету Міністрів України з позицією, невідкладно перевести переговори з усіма іноземними партнерами щодо кредитних зобов'язань щодо перегляду та списання наших боргів. Відповідно та ситуація, яку ми зараз маємо, це типовий форс-мажор для нашої країни і ці кошти наскільки нам необхідні. Тож прошу долучитися та почути. Зараз необхідно зробити все можливе задля підтримки фінансового сектору нашої України та стабілізації нашої економіки. Тому що наші показники, на жаль, на сьогодні невтішні. Це дозволить акумулювати необхідні кошти задля нашої армії та досягнути якнайшвидше нашої перемоги. Дякую. Слово надається народному депутату України Рущишину Ярославу Івановичу, фракція політичної партії "Голос". Ярослав Романович, будь ласка, Юрчишин. Слава Україні, колеги! Слава нашим Збройним Силам! Ми сьогодні з вами вже традиційно розпочинали день хвилинною мовчання, і, напевно, в цій хвилині мовчання кожен міг згадати ті прізвища, які близькі. Найгірше – коли війна починає набувати прізвищ. І ми як члени Всеукраїнської організації "Пласт" зараз чітко асоціюємо війну, зокрема цей період між нашими засіданнями, з двома смертями – Віталія Дереха з Тернополя і Артема Димида зі Львова, з одним ми прощалися минулого тижня, з Артемом ми будемо прощатися цього тижня. В Києві ця війна вже дуже чітко асоціюється зі смертю Романа Ратушного, з яким ми прощалися вчора, якого, справді, ми, на жаль, чули чули як в цьому залі називали "скунс-активістом", але війна дуже чітко показала хто є хто, і хто кладе життя і душу за рідних своїх, ну, а хто лишається таким, як і був до війни. Але ми маємо з вами зараз унікальну можливість зробити все, щоб смерть Віталія, Артема, Романа, багатьох інших не була даремною. Ми сьогодні, завтра, післязавтра будемо розглядати євроінтеграційні законопроекти. І замість того, щоб заходити в дрібні дискусії, комусь щось подобається, щось не подобається, треба просто підтримувати і Стамбульську конвенцію, і антикорупційну стратегію, і екологічні закони, і все необхідне для просування в Європейський Союз. Але при цьому треба, щоб працювала не лише Верховна Рада. Ми пам'ятаємо не обраного досі, а фактично не завершений конкурс, останнє засідання щодо посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми пам'ятаємо незавершену роботу Етичної комісії, яка зараз відбирає членів Вищої Ради правосуддя, і ми справді маємо це зробити. Та наші мертві герої вимагають від нас роботи не лише в євроінтеграційному напрямку. Потрібно – і це було питання до уряду, - активізувати роботу по боротьбі з колабораціонізмом. Досі список не затверджений, досі майно лише заарештоване, а не стягнене в бюджет. І найголовніше, давайте врешті-решт ліквідуємо і заборонимо агентуру. Українська московська церква російського патріархату має бути ліквідована. Слава Україні!

Шановний пане Голово, шановні колеги, почну із статистики. На ранок сьогодні 323 дитини загинули, понад 583 поранені. І це з періоду з 24 лютого. Нагадаю, що напередодні війни в Україні було 7 мільйонів дітей, з них сьогодні 2 мільйони евакуйовані за кордон, або з батьками, понад 2 мільйони евакуйовані в межах України, близько 600 тисяч дітей сьогодні перебувають на окупованих територіях або в районах активних бойових дій. Майже половина українських дітей і третя частина дорослого населення країни стикнулася з проблемою переміщення, евакуації. Частина з цих громадян, наших громадян, пережила ці руйнівні обставини вже двічі в своєму житті: і в 2014-му, і в 2022-му роках. Надважливо зважати на те, що повернення таких громадян на місця постійного проживання може бути ускладненим і затриматись через необхідність тривалого часу розмінування територій міст і селищ, відновлення елементарних умов для проживання та зайнятості. Отже, повернення з евакуації може бути тривалим і ускладненим. Існує дві основні пропозиції щодо організації роботи з допомоги таким громадянам. Одна – це створення окремого центрального органу влади, який буде опікуватися проблемами переміщених осіб. Друга – це розробка спеціальних державних програм. Разом з тим, відповідь на це питання треба вже давати сьогодні і сьогодні ухвалювати ті рішення, які допоможуть людям вирішити основні проблеми, з якими вони стикаються. Окремо зупинюсь на проблемах громадян, які за кордоном. Сьогодні буде проект Постанови щодо засудження злочинів Росії, яка незаконно вивезла, утримує незаконно українських дітей. Разом з тим, наростає і тривога за тих дітей, які виїхали за кордон, тривога щодо 11 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Заклади, опікуни і прийомні сім'ї, ДБСТ, які виховують таких дітей, чи не щодня стикаються з проблемами відсутності українського законодавства і неспівставності його з країною перебування. Чи не щодня законні представники дітей звертаються до української влади з проханням Сотні дітей сьогодні відсторонюються від Україною уповноважених представників, і фактично діти залишаються в іншій країні без жодного контакту з Україною. Надійної інформації немає. Саме тому вимагаю від уряду України терміново вирішити питання про уповноваження уповноваження представників України у вирішенні питань захисту прав дітей, які перебувають за межами кордонів України. Вимагаю, щоби консульські установи були приведені у відповідність до сьогоднішніх потреб українських громадян, яких сьогодні мільйони за межами. На жаль, українська система захисту прав дитини не витримала перевірки на здатність і тому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович, група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Ми ще раз і ще раз з цієї високої трибуни хочемо підкреслити, що українських народ протягом останнього періоду часу демонструє велику єдність і мужність. 116 днів і 8 років Збройні Сили України, тепер наша територіальна оборона, наші прикордонники і Нацгвардія з неймовірною сміливістю захищають кожне село і місто, кожну людину, кожного українця. І це заслуговує великої подяки. Вони захищають не лише територію України і нас, українців. Наші Збройні Сили захищають європейські цінності, ці демократичні одвічні цінності, захищають без перебільшення всю Європу. Цих понад 116 днів і понад 8 років разом з нашими захисниками працюють медики, військові медики – усі медики нашої країни. І в цей сьогоднішній день говоримо вам велике дякуємо. Ці понад 116 днів і 8 років працюють надто сильно наші волонтери, працює кожен з вас, українців, хто кожен на своєму робочому місці виконує ту чи іншу функцію. Ті, хто сплачує податки до бюджету, аби ми могли надавати заробітні плати нашим захисникам і захисницям, аби ми могли виплачувати пенсії нашим пенсіонерам, аби ми могли виплачувати заробітні плати нашим медикам, вчителям і всім-всім-всім, хто сьогодні працює в нашій країні. Сьогодні також важливий історичний момент, адже ми на шляху до отримання статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Ми віримо, що в найближчі дні станеться це історичне рішення, до якого український народ ішов великий тернистий шлях, до якого готова вся наша країна. І ми віримо, що ми ще більше будемо продовжувати робити євроінтеграційні процеси, приймати антикорупційне законодавство, приймати всі необхідні речі, аби, власне, ввійти в цю родину високих гарних європейських народів. Віримо в усе це, працюємо задля перемоги разом. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народна депутатка Плачкова Тетяна Михайлівна, депутатська група "Відновлення України". Будь ласка. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні колеги! Ми живемо і працюємо в історичні часи. Ми з вами не лише є парламентом воюючої країни, сьогодні ми є свідками і будівничими того, як українська держава невпинно рухається до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Позитивний висновок Єврокомісії є надважливим рішенням, аби зробити черговий крок вже днями. Вірю, що саміт лідерів країн ЄС на наступному тижні дасть зелене світло отриманню Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Депутатська група "Відновлення України" переконана, що наша держава має повне право бути повноправною частиною європейської спільноти. Стратегічний курс України на інтеграцію до ЄС був офіційно проголошений ще в 90-х роках. Наше прагнення доєднатись до європейської сім'ї актуальним є з початку незалежності країни. Сьогодні вже євроспільнота швидкими темпами приходить до чіткої позиції щодо європейського майбутнього України. Риторика про те, що Україна не готова на отримання навіть статусу кандидата вже точно не є актуальною, особливо ми це відчули під час під час візиту лідерів європейських країн. Офіційний Київ підсилить та оновить Євросоюз на якісно новому рівні. Більше того, наша держава навіть сьогодні є ближчою до стандартів ЄС, ніж окремі східноєвропейські держави на момент їх вступу. Депутатська група "Відновлення України" очікує позитивного рішення саміту 23-24 червня, після якого розпочнеться відлік якісно нової глави нашого геополітичного життя. Так, ми знаємо, що цей статус вимагає низку вимог, але це вже вимоги, які демонструють фактичне приєднання, а не просто якусь уяву. Скільки часу Україна буде рухатись до повноправного членства в ЄС, буде залежати виключно від нас. Депутатська група "Відновлення України" впевнена, що наша держава здатна впроваджувати швидкі зміни. У нас сьогодні є найголовніше – міцна політична воля для всеосяжної інтеграції України до Євросоюзу, і шлях від кандидата до повноцінного членства ми пройдемо і пройдемо впевнено. Кожен в цьому процесі відіграє свою роль – і парламент, і уряд, і Президент, і громадянське суспільство. Дякую за увагу.

Шановні колеги народні депутати, шановні українці, мій виступ я хотів би присвятити виключно одній темі. Сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника. І я хотів би привітати найперше всіх українських медиків з їх професійним святом – з Днем медичного працівника. Я хочу подякувати їм за їхню віддану працю від всієї нашої команди "Батьківщини" за те, що вони рятують людські життя, за те, що вони роками отримуючи залишки від бюджетних коштів, фактично отримуючи мізер за свою важку роботу, але віддано працювали, залишаючись на своєму бойовому посту, на медичному посту. І сьогодні медики відіграють неймовірно важливу роль при обороні нашої держави від російського окупанта. Багато з них знаходиться на передовій. Вони своїми життями, ризикуючи щодня своїм життям, лікують і повертають наших оборонців, які отримали важкі поранення. Вони в тилу забезпечують якісне повернення до оборони усіх тих, хто зазнав ушкоджень і поранень. Вони не сплять ночами і цілодобово працюють. Тому, безумовно, коли ми як народні депутати говоримо про медичну галузь, ми повинні подумати про одне, а яка модель має бути найбільш ефективна для того, щоби медики почували себе захищеними, а послуги, які вони надають, були максимально якісними для кожного пацієнта. Наша команда "Батьківщини" роками виступає за те, що реформа медичної галузі мусить стосуватися страхової медицини, це єдиний випробуваний у світі і в Європейському Союзі засіб, який надає можливість медичним працівникам мати належну заробітну плату, забезпечити медичні заклади обладнанням, але, найголовніше, надати можливість кожному пацієнту отримати якісну і головне доступну медичну допомогу тоді, коли йому вона буде потрібна, бо за неї буде сплачено з страхових платежів. Тому ми як команда "Батьківщини" вважаємо, що не потрібно робити над українцями експериментів у вигляді медичних реформ, які ніде невипробувані у світі, тільки на нас випробовують. Треба робити те, що вже доведено у світі. Ми мусимо захистити медичних працівників, ми мусимо підтримувати медичну галузь. Але найголовніше, сьогодні ми маємо надати належне медичне забезпечення кожному медику, який на передовій своїм здоров'ям і своїм життям повертає до життя наших захисників. І я хотів би, з дозволу Голови Верховної Ради, оголосити хвилину мовчання за кожного українського медика, який загинув на фронті, захищаючи… Веде

Слово надається народному депутату М'ялику, я так розумію Бондар Віктор Васильович, група "Партія "За майбутнє". 12:31:12 БОНДАР В.В. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, війна вимагає від нас прийняття деколи дуже швидких і нестандартних рішень. Я хочу зараз звернутись до зали. Сьогодні говорили з Прем'єр-міністром про це, що нам треба думати про те, як ми будемо проходити цей рік і, зокрема, опалювальний сезон. Не здивуюся і переконаний, що наш агресор, який сьогодні діє по Україні, руйнує наші дома, буде робити все для того, щоб підготуватися і взимку зруйнувати нам інфраструктуру, яка буде забезпечувати теплом наші великі міста і містечка по Україні. Достатньо декілька ракет для того, щоб зупинити теплопостачання того самого міста Києва, я вже не говорю про Харків та інші обласні центри. Тому нам сьогодні треба готуватися до цієї програми і готуватися до того, щоб бути готовими до цих викликів. Я пропоную створити нормальну групу, яка дійсно з урядом зараз дуже швидко за тиждень-два напрацює алгоритм дій і підготовку до цих викликів. Мова йде про те, що треба терміново підготуватися, закупити пересувні дизельні генератори, які будуть забезпечувати по кожному кварталу міста електроенергію для того, щоб забезпечити будинки як мінімум теплом. Пересувні котельні, пересувні палатки, які мають бути в МНС і у кожного міста в запасі для того, щоб дати людям тепло, дати людям місце для теплого харчування. Та підготуватися до того, щоб мати у резерві повністю набір запчастин для ремонту потужних і електромереж, і водопостачання, і теплопостачання та інших комунальних підприємств. Мати повністю в запасі трансформаторні підстанції, кабель, все те, що необхідно для того, щоб аварійно, терміново відновлювати тепло-, електро-, водопостачання у кожному містечку і в кожному місті України. Цю програму можемо вже запустити зараз, підготовчу, і за місяць, два, три провести всі необхідні процедури. Наша промисловість та промисловість Європейського Союзу спроможна забезпечити нас за 4-5 місяців всім необхідним обладнанням, щоб бути готовими до цих викликів. Друга тематика – споживання газу. Маємо можливість сьогодні провести так само потужну програму модернізації промисловості, комунальних підприємств, поміняти обладнання і на 30-40 відсотків скоротити споживання газу в Україні. Ця програма, яку можна за пів року спланувати, зробити і ввести в експлуатацію, як мінімум невеликі, середні міста України і промислові об'єкти. І це дасть нам можливість не шукати додаткові резерви газу і купувати їх, а навпаки, скоротити споживання газу і перейти на електроспоживання, електроопалення і електрозабезпечення промисловості України. Ми маємо можливість таким чином і поміняти нашу промисловість, оновити і дати промисловості забезпечення заказами від держави. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Шановні друзі, сьогодні день народження у нашої колеги народної депутатки України Вікторії Олександрівни Гриб, позафракційної. Давайте привітаємо Вікторію Олександрівну. Міцного здоров'я вам, мирного неба над головою і всіх-всіх благ. (Оплески) Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Народні депутати, займаємо свої місця. Шановні колеги, я запрошую вас взяти участь у сигнальному голосуванні. Я нагадую, що для цього потрібно натиснути зелену кнопку "За" і необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, потім натиснути зелену кнопку "За" і утримувати одночасно ці дві кнопки до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові голосувати? Це сигнальне голосування. Прошу народних депутатів здійснити сигнальне голосування. Прошу голосувати. За-288 Шановні колеги, я все-таки просив, там чотири утримались, голосуйте "за", щоб у нас була загальна картинка. Шановні друзі, перелік питань, який сьогодні був попередній вам розданий, він узгоджений Погоджувальною радою, він вам переданий, тому переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням до вашого розгляду пропонується проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Шановні колеги, ми повинні зараз про голосувати за включення цього питання до порядку денного. Це законопроект 7471. Прошу проголосувати за включення до порядку денного.

За-301 Рішення прийнято. Далі я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується для розгляду проект Постанови 7471. Я хочу нагадати, 28 лютого, через 4 дні після початку повномасштабного вторгнення, Україна в особі Президента України Володимира Зеленського, мене як Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Першого березня Європейський парламент ухвалив таку резолюцію. квітня Президентка Єврокомісії передала опитувальник, а у п'ятницю вже Єврокомісія ухвалила доленосний висновок щодо заяви України на вступ до Євросоюзу. 23-24 червня відбудеться засідання Європейської ради, яка повинна прийняти остаточне та офіційне рішення щодо зазначеного питання. Нещодавно ми всі повернулися з низки поїздок по країнах-членах ЄС, щоб заручитися їхньою підтримкою у наданні Україні статусу країни-кандидата. Я хочу насамперед подякувати кожному з вас, хто долучився до цих поїздок, хто їздив і переконував чи особисто, чи онлайн про гідність України щодо отримання перспектив членства Україні. Я хочу подякувати президії Верховної Ради в особі моїх заступників, які також долучилися до активного лобіювання і адвокатування цих питань. Шановні колеги, в нас унікальний шанс, до якого Україна йшла десятиріччями. Тепер давайте, проголосувавши за цю постанову, ми з окремих бажань зробимо єдине бажання Верховної Ради України і заявимо на весь світ, що Верховна Рада України просить 23-24-го, через 4 місяці після початку цієї ганебної війни, отримати перспективу нашого членства в Європейському Союзі та отримати статус кандидата. Слава Україні! До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на своєму засіданні 17 червня 2022 року розглянув проект Постанови (7471) про Звернення Верховної Ради України до держав-членів ЄС та інституцій ЄС щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата про вступ до Європейського Союзу. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити проект цієї постанови за основу і в цілому з пропозиціями комітету. Приймаючи таке рішення, народні депутати члени комітету виходили з того, що прийняття постанови дозволить значно посилити підтримку України не лише на рівні Європейського Союзу, але і національному рівні держав-членів ЄС і сприяти консолідації позицій щодо надання Україні кандидатського статусу. Очевидно, ми всі вітаємо вже рішення Європейської комісії і розраховуємо, що аналогічне рішення ухвалить і Європейська Рада. В цій постанові-зверненні ми також із вами закликаємо країни Європейського Союзу підтримати прагнення України і надати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Ми пропонуємо також їм продовжити стояти пліч-о-пліч з українським народом у його боротьбі за власний суверенітет і відродження територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, продовжити надавати максимально можливу економічну і фінансову підтримку Україні, нарощувати військову допомогу як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру, продовжувати надавати гуманітарну допомогу і продовжувати жорсткий санкційний тиск проти Російської Федерації і Білорусі. Таким чином, ми вважаємо, що прийняття постанови позитивно вплине на консолідацію міжнародно-правових зусиль щодо підтримання надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Просимо підтримати з пропозиціями комітету. Дякую. Шановні колеги, ми проголосували скорочене обговорення цього питання. Прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату Крульку Івану Івановичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Шановні колеги, дійсно, ми переживаємо історичний момент в житті України, і це всі розуміють і знають. Цей крок, який зараз робить Європейський Союз назустріч Україні, по суті закриває нам двері в минуле раз і назавжди і відкриває нам прекрасну європейську перспективу, яка може дати нам можливість змінити життя України і українців назавжди. Те, що за це рішення боролися цілі покоління українців, ви це знаєте. Ви знаєте, що Україна має своє походження з європейської цивілізації. І те, що багато років нас тримали у в'язниці Радянського Союзу, це була тільки частина історії, спотворена і принижена. А реально наш дім, наше походження – це європейська цивілізація. І хочу нагадати вам, що саме українці з моменту незалежності виборювали це право кожного дня. Українці – єдина нація, яка проливала кров на Майдані Гідності для того, щоби мати можливість не втратити європейську перспективу. Всі покоління українців за це бились. Зараз ми цього досягаємо. І я хотіла би, щоби для нас це не було лише декларацією, а щоби ми звернули увагу на виступ керівника Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн. І вона чітко сказала, що від України очікується побудова демократичного, сильного суспільства з судами, без корупції, з свободою слова, з конкуренцією з усім тим, про що ми з вами завжди мріяли. І я хотіла би, щоб ми зробили все, щоб відповідати цим вимогам завжди. Слава Україні! Слово надається народному депутату Осадчуку Андрію Петровичу, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Рудик Кіра Олександрівна. 12:44:59 коли кількість днів війни перевалила за 100, ми перестали тримати в голові точну цифру. Ми розуміємо, що це важка, виснажлива боротьба, яка рахується нашою витривалістю, наснагою і кількістю життів, які ми втрачаємо заради перемоги. Найчастіше питання від наших колег з-за кордону – це чи не боїмося ми, що війна в Україні стане новою нормою, що інтерес до України згасне, і ми залишимося сам-на-сам з ворогом? Ні, ми не боїмося. Дійсно, підтримка України з кожного куточку світу базувалася спочатку на емоціях, на емоціях співчуття, солідарності, пориві. Ці гострі емоції, які зараз замінилися чіткою стратегією і чітким розумінням того, яким чином ми всі разом будемо перемагати, що необхідно Україні не короткострокова, а довгостроково, що необхідно Україні протягом наступного року. Рішення поставляти нам важке озброєння – не емоційне, рішення Британії тренувати наших військових – не емоційне, рішення парламенту Канади конфіскувати активи Росії і передати їх Україні – не емоційне. Раніше ми казали, що боїмося, що війна в Україні стане нової нормою для світу. Зараз нормою для світу стає довготривала систематична безперебійна допомога Україні по всіх фронтах. Нас більше не питають, чим можуть допомогти, тому що кожен з нас має в кармані свого піджака завжди список, який готовий передати будь-якому міжнародному партнеру. Тому що ми знаємо, що від роботи кожного з нас залежить те, що отримає наша країна. І тому що зараз напередодні отримання кандидатства ми дійсно працюємо, як team Ukraine – команда України, яка є єдиною. Дякую.

Однозначно сьогодні унікальний момент. Ми з вами стоїмо на порозі важливого історичного рішення. Наші з вами батьки і прабатьки боролися за те, аби Україна здобула незалежність. І вони досягнули своєї цілі й мети. Наше ж з вами покоління бореться за те, аби Україна була, власне, в родині цих демократичних цінностей, в родині європейських народів. І ми разом з вами вже на порозі цього важливого рішення. Ми доказали країнам Європейського Союзу, що ми також є носіями демократичних цінностей. Український сміливий народ доказав країнам Європейського Союзу, що ми є ще також гідним форпостом на східних рубежах Європейського Союзу. Тому віримо, що найближчими днями Європа також покаже, що вона визнає подвиг українського народу, що вона також стоїть пліч-о-пліч в боротьбі українського народу за наш суверенітет, за нашу територію, за наші європейські демократичні цінності. Ми віримо, що Європа покаже і докаже, що і надалі сприятиме відбудові української держави. Ми віримо, що в найближчі дні Україна здобуде статус кандидата в члени Європейського Союзу. Закликаю всіх вас голосувати за дане звернення Верховної Ради до всіх членів ЄС, аби вони надали свої голоси за кандидатство України в родині європейських держав. Дякую. Слово надається народному депутату Колтуновичу Олександру Сергійовичу, група "Платформа за життя і мир". Після цього ще Климпуш-Цинцадзе і Безгін, будь ласка, приготуйтесь. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, наша група, депутатська група "Платформа за життя і мир" підтримує, безумовно, даний проект постанови. Ми не сумніваємось, що статус кандидата – це фактично уже стала величина для нас. І в нас буде, Руслан Олексійович, можливо, для вас конструктивна пропозиція щодо того, щоб ми посилили нашу переговорну позицію, бо все-таки Європейський Союз – це економічний союз. В мене пропозиція, щоб Мінекономіки, Нацбанк, наприклад, профільний Інститут економіки і прогнозування дали дослідження, де ми покажемо макроекономічний ефект від приєднання України до ЄС не тільки для України, але і для Європейського Союзу. І тоді ми покажемо, що це загальне, кумулятивне, інтеграційне об'єднання, яке буде і в користі українського народу, і європейських народів. Тому з цієї точки зору якраз таке дослідження було б актуальним для того, щоб посилити нашу, не тільки спікера, але і позицію Президента, і інших офіційних представників України на міжнародній арені, які будуть показувати, що приєднання України до ЄС в економічній сфері – це підвищення конкурентоспроможності, це подолання негативних наслідків інфляції, це зростання продуктивності праці, приріст валового внутрішнього продукту і так далі, і так далі, і так далі. Тому в конкретних в макроекономічних показниках ми можемо це посилити і навіть в отаких зверненнях ми можемо в подальшому подальшому подавати в конкретних цифрах для того, щоб наша позиція звучала сильною на міжнародній арені. І ми можемо дати два сценарії розвитку. Перший ми можемо дати щодо приєднання до 27 країн Європейського Союзу, а другий – це 19 плюс одна Хорватія, це країни єврозони. Ми можемо показати два показати два сценарії розвитку, і от за одним, і за другим сценарієм для того, який буде економічний ефект від приєднання до того чи іншого інтеграційного об'єднання. І тоді наша позиція тільки посилиться. Це як пропозиція. А ми, безумовно, зараз підтримаємо. Дякую. Слово надається Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні, фракція "Європейська солідарність". Після цього Безгін. І після цього переходимо до голосування. Прошу, запросіть народних депутатів на свої місця. Шановні колеги, наша історія знає багато випадків, коли до української мрії було подати просто рукою, але щось не складалося: то не було єдності в суспільстві, то не було підтримки світу, а то не було достатньої міці війська. Сьогодні ситуація зовсім інакша. І, я впевнена, що нам із вами випала доля перемогти. Перемогти і побачити народження нової європейської країни, яка загартована випробуваннями, і щодо снаги далеко не всім націям. І тому очевидно, ми як "Європейська солідарність" підтримуємо цю постанову, і ми сподіваємося, що це буде кроком до закінчення 800-літнього панування орди і продовження його проекту у вигляді Російської Федерації. Ми сподіваємося, що Європейська рада, ухваливши рішення про кандидатський статус відкриє нам шлях заякорити себе в майбутньому Європи і створити ту Україну, про яку… Слово надається народному депутату Безгіну Віталію Юрійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, колеги! Що для нас і що для України, власне, отримання статусу кандидата і подальше статусу члена Європейського Союзу? Це не щось нове, це про повернення насправді додому, тому що Україна завжди була європейською країною та носієм європейських цінностей. Насправді, з 2014 року, ще з початку Революції Гідності, із агресії Російської Федерації ми платимо велетенську ціну за те, щоб йти цим шляхом. І мені здається, що іноді в цій залі ми трошки забуваємо про це, тому що є речі, які мають єднати, єднати нас всіх як фракцію України, а не різні політичні сили з різними уподобаннями. І все, що має тут лунати, це бути єдність, єдність, коли ми кажемо про Україну в Європі. Чому? Тому що наші воїни, які щодня гинуть на фронті, в них не стоїть питання, чи вони єдині, тому що вони захищають державу, а не той чи інший політичний бренд. І я сподіваюсь, що це голосування і наша спільна адвокація українського інтересу в Європі і європейського інтересу… Шановні колеги, я прошу зайняти всіх місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні друзі, справді, це історичне голосування, яке підсилює в першу чергу позицію спільну парламенту щодо надання Україні статусу крани-кандидата. Тому що ми всі багато разом, поодинці, групами і групами дружби зробили, а тепер ми повинні прийняти рішення парламенту перед прийняттям рішення Європейською радою. Тому, шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу (законопроект 7471). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Вітаю, шановні колеги, і з нетерпінням очікуємо рішення 23-24-го, щоб ми могли вже з повною такою відповідальністю поставити в цьому кутку прапор Європейського Союзу і крокувати до повноцінного членства. Шановні колеги, наступний законопроект, там ціла низка ратифікацій та законів. Ми домовилися, один ми з обговоренням, а далі велику кількість постанов, ратифікацій, денонсацій і інших ми голосуємо без обговорення. Тому прошу народних депутатів не розходитися. А починаємо ми з першого 0149, це проект Закону про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-283 Рішення прийнято. Шановні колеги, тоді я прошу, давайте одразу: два – за, два – проти, так, як ми говорили, і далі голосуємо всі питання. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти щодо обговорення всієї низки питань, які далі будемо розглядати без обговорення, будь ласка.

Будь ласка, Степан Іванович Кубів, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Ірина Володимирівна Геращенко, будь ласка. Шановні колеги! Наша політична команда зробила все для того, щоб Україна відмовилися від так званої політики багатовекторності і рухалася виключно в напрямок ЄС і НАТО. І, очевидно, що сьогодні потребує держава Україна повної денонсації всіх угод з країною-агресором і штучним цим утворення СНД. Але дуже важливо не тільки ввести візовий режим з країною-агресором Російською Федерацією, а відмовитися від ідеології Росії в Україні. Що таке Росія? Це тотальна несвобода, це відсутність парламенту, це відсутність свободи слова. І давайте подивимося сьогодні на Україну, яка дає приклад мужності, гідності і того, що таке бути нацією всьому світу. Але в той час, коли наша армія так героїчно захищає нашу державу, ми з вами маємо робити все для того, щоб в Україні був сильний парламент і незалежні медіа. Скажіть, будь ласка, чи це нормально, коли сьогодні в порядку денному стоять важливі закони на підтримку української книги, української мови, а в той же час з нашого скудного скудного бюджету ми майже мільярд виділяємо на так званий канал "Freeдом", який чомусь з Варшави чомусь віщає російською мовою – для кого? Скажіть, будь ласка, чи це нормально, що сьогодні рішення якогось корисного ідіота у владі може заблокувати нашу європейську інтеграцію через несвободу, політичну цензуру і виключення трьох телеканалів. І насправді саме так починалася путінська Росія. Тому давайте ми з вами денонсуємо не тільки всі угоди з країною-агресором, а в наших мізках денонсуємо ідеологію Росії з її тотальною несвободою, неповагою до парламенту, політичною цензурою і закриттям рота медіа. І оце буде наша з вами найбільша сьогодні повага і побудова демократичної України. Очевидно, що це має бути нашою з вами спільною ідеологією. Доброго дня! Сьогоднішня постанова – це той мінімум, що ми можемо зробити і мали зробити давно, коли ми маємо дуже схоже звернення, воно зараз проходить комітет, щоб інші держави також денонсували співпрацю з Росією в науковій і науково-технічній сфері. Бо з країною, яка вбиває людей і вважає це нормою, ґвалтує і вважає це нормою, 86 відсотків населення, не можна говорити ні про науку, ні про науково-технічний прогрес, це країна, яка залишилась в ХІХ столітті. Тому ми це маємо зробити і далі ми закличемо всі країни Європейського Союзу, які вважають себе цивілізованими, припинити будь-яку співпрацю в науковій сфері з Росією, доки вона сама не визнає себе країною-агресором і не капітулює. і не капітулює. Тому зараз це цей необхідний крок, який, я впевнена, кожен з нас готовий зробити. І ми маємо закликати світ, щоби з вбивцею і катівником, з країною, яка робить геноцид в сусідній країні і готова зробити, за словами її очільника, всьому світу "можем повторить", ніколи не було знову. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Батьківщина". Іван Іванович, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Зараз на порядку денному засідання Верховної Ради буде цілий ряд проектів законів, які передбачають денонсацію ряду договорів в рамках так званого СНД із Російською Федерацією. Фракція "Батьківщина" буде голосувати за кожний із цих законопроектів, тому що ми, по-перше, вважаємо, що така організація, як Співдружність Незалежних Держав, це була мертвонароджена організація з першої секунди її утворення. Це організація, яка мала на собі замінити Совєтський Союз – тюрму народів. Це організація, яка мала на меті і далі забезпечувати домінування Росії над постсовєтським простором. Тому наша позиція має бути однозначна: жодної участі в жодному договорі Співдружності Незалежних Держав української держави не має бути. Наш шлях – це Європейський Союз, наш шлях – це інтеграція до НАТО. Але не СНД і будь-які інші союзи, які робить агресор Російська Федерація. Те ж саме стосується і договорів безпосередньо з Російською Федерацією. Якщо держава порушила великий договорі про дружбу і співробітництво і про визнання кордонів, нахабно розпочавши в ХХI столітті війну проти України всіма видами озброєння, які вона має, і погрожуючи при цьому ще і ядерною зброєю, які можуть бути інші договори про будь-яке співробітництво? Я не знаю, коли це повернеться і коли з Росією будуть нормальні відносини. Але на цьому етапі жодних відносин з країною-агресором не має бути і всі договори парламент мусить дератифікувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ніхто більше не бажає виступити? Я прошу приготувати до голосування. Ще, будь ласка, Арешонков Володимир Юрійович, і після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков.

має на певному історичному етапі робитися у відповідності до реалій. І сьогодні Російська Федерація як держава-агресор робить все для того, щоб знищити ті інституції, ті напрацювання, які були в багатьох напрямках і в багатьох галузях, в тому числі в галузі освіти, науки. І абсолютно зрозуміло, що ті напрацювання спільні, які були між Національною академією наук нашої держави і російськими академіями, вони станом на сьогоднішній день потребують обов'язково перегляду. І ми підтримуємо позицію про те, що потрібно розірвати ці договори і прагнути до того, щоб до України... Дякую. Будь ласка, ще мене попросили, народний депутат Лукашев. Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Прошу зайняти свої місця. Будь ласка, Лукашев. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, ну, дійсно, не може бути двох думок стосовно цього голосування, оскільки, ну, по-перше, аж ніяке співробітництво і відносини з Росією після 24 лютого цього року неможливе, після Бучі і Маріуполя не може бути взагалі ніяких ніяких контактів. Тим більше, що фактично за висновками Національної академії наук України і галузевих академій цього співробітництва фактично не було. Тому ми у такий спосіб синхронізуємо фактичну і юридичну площину одного і того ж явища. Ну, і два слова по СНД. Україна є країною-засновницею, державою-засновником, але не була... так і не набула статусу члена, оскільки не ратифікувала статут. Тому в такому випадку ми дійсно маємо підтримати всі ці голосування, і це буде... ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про призупинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво (реєстраційний номер 0149). Шановні колеги, готові голосувати? Проект Закону про припинення дії… Ні-ні, я сказав "припинення". Ви що, яке "призупинення"? Кінцеве припинення. Ще раз тоді зачитаю. Проект Закону про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво (реєстраційний номер 0149). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-305 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі ми домовлялися решту постанов міжнародного характеру і деякі закони без обговорення. Тому я одразу буду ставити рішення, яке пропонується. Шановні колеги, 0155 – це проект Закону про ратифікацію Угоди № 1 у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому. Ще раз, приймаємо зараз за основу і в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди № 1 у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (реєстраційний номер 0155). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-301 Рішення прийнято. Наступне у нас – проект Закону про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку (реєстраційний номер 0093). Ми теж домовилися проголосувати це питання за основу і в цілому, тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку (реєстраційний номер 0093). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-305 Рішення прийнято. Наступний проект – це проект Закону про вихід України з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (реєстраційний номер 0103). Шановні колеги, ми теж домовилися прийняти його за основу і в цілому, тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (реєстраційний номер 0103). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-309 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне. Наступний це проект Закону про вихід з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок (реєстраційний номер 0141). Ми також з колегами домовилися прийняти за основу і в цілому без обговорення. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про вихід з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок (реєстраційний номер 0141). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-309 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний, це проект Закону про вихід з Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД (0147). Ми також домовилися прийняти його за основу і в цілому без обговорення. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про вихід з Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД (реєстраційний номер 0147). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-307 Рішення прийнято. Далі у нас іде проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із країною-агресором Російською Федерацією про уникнення подвійного оподаткування (реєстраційний номер 7430). Ми з колегами також обговорили, що ми його сьогодні голосуємо, включаємо до порядку денного та приймаємо в цілому без обговорення. Тому я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Постанови 7430. Прошу народних депутатів голосувати. Спочатку включаємо до порядку денного сесії. За-306 Рішення прийнято. Далі, колеги, я пропоную прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із країною-агресором Російською Федерацією про уникнення подвійного оподаткування (реєстраційний номер 7430). Прошу народних депутатів голосувати.

За-306 Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступний проект Постанови – це 7450. Це проект Постанови про звернення Верховної Ради до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян (реєстраційний номер 7450). домовлялися без обговорення, включаємо до порядку денного і приймаємо в цілому. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Постанови 7450. Прошу народних депутатів голосувати.

За-312 Рішення прийнято. Далі, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян (реєстраційний номер 7450). Прошу народних депутатів, голосуємо за прийняття в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками. Прошу голосувати.

За-309 Рішення прийнято. Наступне теж ми домовлялись без обговорення. Законопроект 7417. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд". Теж ми голосуємо включення до порядку денного і прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд". Законопроект 7417. Прошу народних депутатів голосувати. За-310 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд" (реєстраційний номер 7417) за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати.

За-313 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7432. Ми теж домовилися без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану. Ми домовилися без обговорення. Включаємо до порядку денного і голосуємо за основу і в цілому. Тому перше. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного законопроект 7432. Прошу народних депутатів голосувати.

За-312 Рішення прийнято. Далі, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану (реєстраційний номер 7432). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-314 Рішення прийнято. Закон пройнятий в цілому. Шановні колеги, далі 7459. Ми теж домовилися без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 7459. Прошу народних депутатів голосувати. За-310 Рішення прийнято. Наступне, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України. Прошу народних депутатів голосувати.

За-306 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дальше, шановні колеги, у нас 7273, 7273-1, 7273-д, ми теж домовилися без обговорення. Тому, перше, я ставлю пропозицію, включити до порядку денного сесії зазначені закони 7273, 7273-1, 7372-д. Прошу народних депутатів голосувати.

За-310 Рішення прийнято. Тепер, враховуючи рішення комітету, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому законопроект 7273-д, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-303 По фракціях покажіть. Будь ласка, "за", я сказав. Рішення прийнято і закон прийнятий в цілому. 303, по-моєму, було "за". Йдемо далі, шановні колеги. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект ми теж домовилися без обговорення, це законопроект 7328. Проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель" щодо процедури розгляду скарг. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії законопроект 7328. Прошу голосувати. За-293 Рішення прийнято. Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель" щодо процедури розгляду скарг (реєстраційний номер проекту 7328). Ще раз голосуємо прийняття за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

За-293 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. У нас далі йдуть законопроекти другого читання, але ми домовилися, що вони будуть без Тому законопроект 7293, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійно-технічну освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки. Є пропозиція прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки (реєстраційний номер 7293). Прошу народних депутатів голосувати.

За-306 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний закон, ми теж домовились без обговорення, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Була пропозиція прийняти в другому читанні та в цілому. Тому ставлю пропозицію, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження (реєстраційний номер проекту 6287). Прошу народних депутатів голосувати. За-314 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Так і ще одне питання, яке ми домовлялись без обговорення, це 7337, це друге читання. Проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій. Ми говорили, що ніхто не буде наполягати. Я можу ставити його. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій пенсій (реєстраційний номер проекту 7337). Ще раз, приймаємо в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. За-314 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7325. Теж сказали, що є потенціал прийняти в цілому. Ніхто не буде, да? Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану (реєстраційний номер законопроекту 7325). Приймаємо в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати. За-313 Рішення прийнято. Дякую. Олександр Сергійович. Шановні колеги, у нас є два питання і одне голосування. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Стратегічне партнерство Україна-США". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Тарасенка Тараса Петровича, Шараськіна Андрія Андрійовича і М'ялика Віктора Ничипоровича. І наступним МФО є, теж відповідно до статті 60 прим. Регламенту, "За вільний Кавказ". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича. Вітаємо колег. Отже, відповідно ми проголосували багато законопроектів в цілому, тому пропоную доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати сьогодні прийняті в цілому Верховною Радою законопроекти та спрямувати їх на підпис Президенту України. Ставлю на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. За-302 Рішення прийнято. Дякую. Руслан Олексійович. Шановні колеги, далі у нас два питання, це перші читання, тут ми з обговореннями домовилися, а на сьогодні все. Тому, шановні колеги, 7310, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 7310. Прошу народних депутатів голосувати.

За-309 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За-274 Рішення прийнято. Шановні колеги, з доповіддю чи одразу два – за, два – проти, як домовлялися? З доповіддю? Добре, тоді я запрошую до доповіді голову голова підкомітету Комітету з питань правової політики Бабія Романа Вячеславовича. Я так розумію, що ви і від авторів, і від комітету, да? Будь ласка, до 4 хвилин, а там вже в скільки вкладетесь. Будь ласка. Доброго дня, колеги! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (№ 7310). Про що цей законопроект? Я нагадаю, що у нас діє особливий порядок провадження у справах про встановлення факту народження і смерті на тимчасово окупованій території. Цей порядок полегшує для громадян-заявників доступ до правосуддя та отримання судового рішення, яке їм потрібне і важливе для них в цій категорії справ. Полегшення полягає в тому, що звернутися можна до будь-якого суду, допускається негайне виконання і рішення направляється судом до органу держреєстрації актів цивільного стану. Пропонується цей особливий порядок поширити в нинішніх умовах на території, на яких дії воєнний чи надзвичайний стан, тобто спростити доступ громадянам, в тому числі тим, які є внутрішньо переміщеними, до вирішення цих справ, до отримання необхідного їм судового рішення та полегшення його виконання. Чому це важливо в нинішніх умовах, я думаю, переконувати вас не треба. Це беззаперечними є жахливі і трагічні випадки розстрілів окупантами цивільного населення, катувань, які спричинили смерть, виявлення масових поховань. Докази цих нелюдських дій до цих пір вже протягом кількох місяців після деокупації, наприклад, Київської області, ще виявляються. Є інформація про знищення окупантами з РФ тіл вбитих мирних жителів для покриття своїх злочинів. За таких обставин очевидно, що заінтересованим особам, які є в більшості випадків внутрішньо переміщеними і вимушено змінили своє місце проживання, необхідно спростити доступ до вирішення таких справ. Бо від отримання таких рішень залежить подальший статус цих осіб і можливість отримання ними допомоги. При розгляді комітетом було висловлено деякі зауваження щодо того, що такий спрощений порядок доцільніше запровадити не на всіх без виключення територіях, де введений воєнний стан, а лише на територіях, в областях, де тривають бойові дії, у прифронтових областях. Тому до другого читання в цій частині законопроект буде доопрацьований. За результатами розгляду законопроекту Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України України дев'ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реєстровий номер 7310, від 21 квітня 2022 року) і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням пропозицій комітету, скоротивши строк подання поправок і пропозицій. У мене все. Дякую. ви заслухали суть закону і обґрунтування комітету. Прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення його. І після цього перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка.

Будь ласка, слово надається народній депутатці України Федині Софії Романівні, фракція "Європейська солідарність". 13:32:36 ФЕДИНА С.Р. Я прошу передати слово моєму колезі Ростиславові Павленку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ростислав Павленко. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, механізм став чи не єдиним способом для людей швидко вирішити питання, які необхідні, особливо в умовах, коли йдеться про підтвердження фактів народження дитини, підтвердження смерті на окупованих територіях, він себе виправдав. І відтак цілком логічною є ініціатива щодо поширення цього Але звертаю вашу увагу, що, як завжди, диявол в деталях, і треба буде дуже серйозно доопрацювати цей законопроект до другого читання, особливо в контексті того, що… ну, почнемо, що назва набагато ширша, ніж ті питання, які вирішує законопроект. Багато питань до визначення територій, тому що режими дуже різні. І все-таки щоби не було перевантаження судової системи з поширенням на всю територію України, необхідно все-таки дуже чітко розмежувати питання щодо тимчасово окупованих територій, питання, які... територій, які були звільнені з-під окупації, і решта території України, яка знаходиться в нормальному режимі, і відтак ці питання можуть вирішуватися в поточному порядку. І третє, це питання щодо застосування судового збору. Теж треба дуже чітко визначити, яким категоріям громадян належить запропоноване полегшення. Тому закликаємо доопрацювати цей законопроект до другого читання. Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий! Шановні народні депутати! Взагалі проблема, яка піднята в даному законопроекті, є надзвичайно важлива і чутлива. І команда "Батьківщини" буде голосувати за цей законопроект в першому читанні, а до другого подавати поправки, щоб він став більш збалансованим. Насправді, нині є проблема стосовно спрощення реєстрації або засвідчення факту смерті. Єдине – в законопроекті не передбачено дію його в окремих територіях нашої держави, а він буде чинним під час воєнного стану на свій території України. На нашу думку, це не є коректно. Наступна річ. Коли ми кажемо, що громадянин або уповноважена особа має право звернутися до суду на будь-якій території до будь-якого суду з вимогою встановити факт смерті, це також є порушенням як мінімум трьох діючих законопроектів, у тому числі Закону про суддів і судочинство в нашій державі. Потрібно вносити і зміни до цих законів. Наступна річ, коли ми кажемо щодо зняття мита після подачі заяв, слід також вносити зміни в діюче законодавство. Через те ми вважаємо, що голосуємо в першому читанні "за", до другого – вносимо правки, щоб найближчим часом ухвалити його в другому читанні і в цілому. Дякую. Будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков, група "Довіра". Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, Володимир Юрійович. 13:36:31 АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні колеги, дійсно законопроект є важливим, тому що врегульовує окремі питання, які пов'язані із зібранням фактів, доказів у процесі досудового розслідування і в процесі доведення в судах. дійсно спрощується порядок встановлення фактів народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан. Водночас ми звертаємо увагу на те, що потрібно до другого читання конкретизувати окремі питання, скажімо, термін перелік інших представників і заінтересованих осіб, який поданий в даному законопроекті. Без цього вказаний припис не відповідає принципу юридичної визначеності, що може призвести до його довільного трактування в правозастосовній діяльності. безперечно, питання, які пов'язані із сплатою судового збору і звільненням від цього процесу заявників. Норма, в принципі, підходить, але потрібно більш чітко визначити вичерпну категорію справ, що можуть бути звільнені від сплати судового збору. В усьому іншому депутатська група "Довіра" вважає, що законопроект заслуговує на увагу. Ми будемо за нього голосувати, в першому читанні, і до другого читання потрібно врегулювати ці моменти, на яких я наголошував. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, прошу зайняти місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реєстраційний номер проекту 7310). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-273 Рішення прийнято. Шановні колеги, я також ставлю ще одну пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо законопроекту 7310. Прошу народних депутатів голосувати.

За-248 Рішення прийнято. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект і завершальний на сьогодні 7398. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 7398. Прошу народних депутатів голосувати. За-271 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-243 Рішення прийнято. Шановні колеги, з доповіддю чи одразу два – за, два – проти? Давайте одразу два – за, два – проти. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти.

солідарності" підтримуватиме законопроект 7398 щодо цивільного захисту. Проте мені би хотілось би наголосити на кількох моментах. Перший момент. Це треба було приймати тоді, коли у нас реально постала загроза повномасштабної московської агресії. А це означає, що це треба було ще робити наприкінці минулого року, коли наші закордонні партнери 4 місяці поспіль, день у день попереджали про небезпеку, але комусь радже хотілося не вірити у те, що буде вторгнення і не зробити жодного кроку, щоб підготуватися до забезпечення безпеки для нашого цивільного населення, я вже мовчу про додаткові оборонні споруди, споруди, зокрема на півночі і на півдні для військовослужбовців. Але другий момент, який у цьому контексті є дещо небезпечний, він потребує нашої критичної уваги, це те, що Міністерство освіти і науки прогнозує, що з вересня буде офлайн-навчання для наших школярів. І в той же час видає статистику те саме міністерство, що заледве 8 відсотків шкіл забезпечені бомбосховищами. Мені би дуже хотілося, щоб ми також поставили це питання на прискіпливий контроль, тому що безпека школярів є передовсім, і не можна ризикувати їхнім життям, задля виконання якихось наказів. Наступний важливий момент, на якому хотілося би наголосити, це те, що потрібен не тільки закон, але й нові державні будівельні норми. Держава також має забезпечувати повний контроль за будівництвом бомбосховищ і також вкладатися в їхнє будівництво. І водночас бомбосховищам потрібен господар, тому що без належного догляду вони перетворюються перетворюються на приміщення, які абсолютно неможливі до застосування. Тому давайте будемо підходити до цього питання з усіх можливих аспектів для найбільшої ефективності. Слово надається народному депутату Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція "Голос". Совсун Інна Романівна, будь ласка. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, безперечно, ми з фракцією будемо підтримувати цей законопроект, адже питання безпеки дітей в школах, питання безпеки студентів в університетах є критично нагальними, і необхідно їх було вирішувати завчасно, але зараз хоча б в цей канікулярний період про це говорити. Але, разом з тим, я хочу звернути увагу, що нам зараз дбати треба не тільки про безпеку, але й про те, щоб наші діти, щоб наша молодь поверталися до України. І цього не можна робити, не можна буде досягнути у випадку, якщо далі будуть прийматися абсолютно ідіотські рішення, які не сприяють поверненню українських студентів. Я вам назву декілька рішень, які за недавній час прийняло Міносвіти. Рішення один. Скасувати вимоги про те, щоби наші науковці публікувалися в адекватних наукових журналах. Це що, комусь зараз, у воєнний час, так припекло позахищати дисертації? Немає інших пріоритетів, тільки це треба було рішення зараз приймати? Абсолютно ганебне рішення, яке для українських студентів, для молоді говорить про одне: не повертайтеся сюди, вас тут будуть вчити ті, хто не спроможний наукову публікацію нормально зробити. Друге рішення, яке було прийнято, рішення абсолютно шкідливе для того, аби ми отримували кваліфіковану медичну допомогу: скасувати вимоги до вступу на медицину. Скажіть, будь ласка, яким чином ми можемо очікувати, що студент, який набрав 100 балів, а це, щоб ви зрозуміли, щоб отримати 100 балів на вступному іспиті, треба закреслити один варіант відповіді, варіант відповіді "б" закреслюєш і ти отримуєш достатньо балів для того, аби вступити вчитися на медицині. Чи зможе такий студент потім вчитися і отримувати кваліфікацію і лікувати наших з вами дітей? Ні, не зможе. Знаєте, що в результаті цього ми отримаємо? Що молодь, яка хоче насправді вчитися на медицину, побачивши це все, скаже, ні, ми залишимося у Європі, де нам пропонують адекватну освіту і де ми зможемо дійсно отримати кваліфікацію. Ось такими рішеннями ми нашу молодь ніколи не повернемо до України, і таке рішення треба зараз терміново переглядати... Шановні колеги, прошу запросити народних депутатів, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію, шановні колеги, прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з частиною першою статті 116 проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій (реєстраційний номер проекту 7398). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-271 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю ще одну пропозицію: скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій (реєстраційний номер 7398). Прошу народних депутатів голосувати. За-234 Рішення прийнято. Шановні народні депутати, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Віримо у Збройні Сили України. З нами правда, з нами Бог! Разом до перемоги! Слава Україні! Дякую,